Spilling hyglar fáum á kostnað allra annarra. Spilling er falinn skattur sem kostar meira en virðisaukaskattur. En á meðan virðisaukaskattur er nýttur til að byggja upp innviði landsins þá er spilling notuð til að byggja valdablokkir.

Gult er farið af stað. Rautt er ekki byrjað. Dómsmálaráðherra fékk líka svona lista af spillingavörnum fyrir tveimur árum. Hennar listi sneri að löggæslumálum. Og í fréttatilkynningu GRECO hvað löggæslu varðar segir: Ísland verður að takmarka pólitíska spillingu, pólitísk afskipti.

Spilling er mjög skiljanleg vegna þess að valdafólk getur notað almannavaldið til að byggja sínar valdablokkir. Þannig virkar það. En það er á kostnað allra annarra.

Það kostar ráðherra ekkert að nota almannavaldið til að byggja eigin valdablokkir fyrr en það kostar traust kjósenda.

Hann segir, með leyfi forseta: „Það má segja að þetta sé allt í vinnslu. Það er ekki búið að innleiða tillögurnar en við tökum til greina að dómsmálaráðherra hóf nýverið mjög yfirgripsmikla endurskipulagningu á lögreglunni og öðrum embættum löggæslu. Það er einnig í gangi endurskoðun. Mér skilst að okkar tillögur sem miða að því að tryggja að engin pólitísk afskipti séu höfð af löggæslu verði innleiddar í gegnum þessi tvö ferli.“ Þetta segir Þetta segir sérfræðingurinn sem skrifaði þá skýrslu sem hv. þingmaður vísar í. Og hann heldur áfram og segist vera vongóður þegar hann gefur út næstu skýrslu, enda sé þetta stöðutaka. Við höfum fleiri mánuði til að klára eins og lagt var upp með í upphafi og ríki hafa til að klára eftirfylgni þessarar skýrslu.

En hvað er búið að gera og hvað er verið að benda á í þessum athugasemdum sem við erum að reyna að koma til móts við? Við vinnum hörðum höndum að því að skoða hvað það er í kerfinu okkar sem við getum gert betur til að koma til móts við þær athugasemdir sem þarna koma

Þegar okkur er bent á svona hluti og maður sér hvernig listinn er — og þetta er ekkert samanburður milli landa, þetta er listi forsætisráðherra, sem er með tæpan einn þriðja kláraðan af sínum verkefnum, einn þriðja farinn af stað og eitt verkefni ekki farið af stað, og svo listi dómsmálaráðherra

Í lögreglulögunum, í því sem við erum að breyta, er ekki bara endurskoðun á skipulagi lögreglu og verksviði ríkislögreglustjóra

Herra forseti. Það var sorglegt að fylgjast með atburðarásinni á Landakoti og ég votta aðstandendum mína dýpstu samúð. Það er mjög mikilvægt að málið verði rannsakað enn frekar. En bráðabirgðaskýrsla sýnir að alvarlegur ágalli er á heilbrigðiskerfinu okkar. Það er ágalli sem við hér inni berum ábyrgð á og verðum að bregðast við. Við ráðherra erum væntanlega hjartanlega sammála um að skýrslan undirstriki þörf á fleiri hjúkrunarrýmum og bættri aðstöðu öldrunarlækninga og nýju þjóðarsjúkrahúsi, sem er loksins í ágætum farvegi eftir margra ára tregðu og sinnuleysi. En það er ekki nóg að byggja spítala og hjúkrunarheimili. Það þarf líka að reka þau og þarf að manna þau. Mönnunarvandinn í íslenska heilbrigðiskerfinu er risavaxin áskorun og kallar á langtímaáætlun um að bæta aðbúnað og kjör heilbrigðisstétta. Við í Samfylkingunni höfum talað fyrir því að ráðist verði í átak gegn undirmönnun í almannaþjónustu til að fjölga störfum í atvinnukreppu og bæta heilbrigðisþjónustu og mikilvæga þjónustu við fólk. Um þær hugmyndir hefur ráðherrann sagt, með leyfi: Það er einhver versta hugmynd sem ég hef heyrt, að nú sé ástæða til þess að fjölga opinberum störfum og nú þurfi einfaldlega að hlaupa hraðar og gera betur. Ég vil því spyrja: Er hæstv. fjármálaráðherra enn á þessari skoðun? Eða er hann tilbúinn til að taka undir ákall okkar í Samfylkingunni um að ráðist verði í stórátak gegn undirmönnun í almannaþjónustu? Er virkilega ekki mögulegt að ná breiðri samstöðu um það á Alþingi að nauðsynlegt sé að ráðast gegn undirmönnun í heilbrigðis- og öldrunarþjónustu til að tryggja elsta og veikasta fólki samfélagsins betri lífsskilyrði?

Ég get tekið undir með hv. þingmanni varðandi alvarleika þessa atviks á Landakoti. Ég ætla hins vegar að bíða eftir niðurstöðu landlæknis um það hvað menn telja að hafi þar farið úrskeiðis. Ég held að það sé almennt ekki góð aðferðafræði að þeir sem sjálfir bera ábyrgð á rekstrinum úttali sig um það og eigi síðasta orðið um hvað hafi verið að.

snúast um það að menn verði að gera sér grein fyrir rót vandans. Rót vandans sem við stöndum frammi fyrir núna er hrun í einkageiranum. Það er rót vandans.

að halda úti þeirri opinberu þjónustu sem við höfum í dag, hvað þá að fara að stækka kökuna þeim megin. Við munum ekki hafa efni á því. Við erum að gera það með tæplega 300 milljarða halla á þessu ári og munum gera það aftur á næsta ári.

fara í miklu róttækari endurskoðun en bara það að ráðast á mönnunarvandann. Við þurfum að stokka kerfið upp. Við þurfum að horfast í augu við að þjóðin er að eldast. Við verðum að horfast í augu við að það verkefni, fyrir okkur sem þjóð, er að fara að stækka. Við þurfum að ræða allt frá því að hækka lífeyristökualdur yfir í það hvernig við ætlum að fjármagna og reka þessi úrræði til framtíðar (Forseti hringir.) og búa til miklu fjölbreyttari leiðir fyrir fólk sem er að eldast til að fá þjónustu.

En það er ekki það eina sem þarf að gera, að ráða fólk inn í opinbera kerfið. Hæstv. ráðherra hefur nú sjálfur starfað í rekstri í gegnum tíðina og hlýtur að vita að eitt er að byggja og annað að reka. Það er innbyggður halli í rekstri heilbrigðiskerfisins og hjúkrunarkerfisins. Það er ýmislegt fleira blóðug sóun en að stunda fjárútlát. Það er sóun að dreifa peningum með óskilvirkum hætti eins og var gert t.d. í leiðréttingu til heimilanna. Það er sóun að láta handvömm ráðherra, eins og í Landsréttarmálinu, kosta ríkið tugi milljóna. En það er líka sóun að vanfjármagna mikilvægt heilbrigðiskerfi á þann hátt að kostnaðurinn komi fram annars staðar. Ég spyr aftur:

Mér finnst hv. þingmaður leggja aðaláherslu á að þetta verði allt saman opinberir starfsmenn. Fyrir mér er það algjört aukaatriði. Ég horfi þannig á að það sé ákveðinn réttur sem fólk hefur samkvæmt því tryggingakerfi sem við erum að byggja upp til að fá þjónustu. Ég sé fyrir mér stærri, öflugri, þess vegna fleiri sjálfseignarstofnanir sem ráða til sín fólk til að

um þessar mundir að fjölga þurfi rýmum og koma með fjármagn þar á bak við. Það hefur verið gríðarleg áskorun fyrir okkur sem þjóð að fara úr þessum eldri hjúkrunarheimilum, þar sem menn voru með tvo og þrjá í rými, yfir í einsetningu. Það hefur verið gríðarleg áskorun og kostað mikla fjármögnun.

í gegnum tíðina, en við höfum á undraskömmum tíma farið eftir fyrirmælum, náð að uppfylla grímuskyldu mjög hratt og ekki síst lærðum við að bíða í biðröð; og það hefði þurft að segja mér það nokkrum sinnum að við Íslendingar yrðum svona fljót að læra það, en það erum við að gera. við að gera. Við sjáum að samfélagið er að gera hvað það getur til að við getum komist í gegnum þetta tímabundna ástand sem þetta er, ekki síst í ljósi frétta um bóluefni.

Það er margfeldið sem við notum við útreikning á styrkjunum sem sýnir að við erum einmitt að teygja okkur sérstaklega til lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Eftir því sem fyrirtækin eru stærri þeim mun minni verður styrkurinn hlutfallslega.

geta gagnast hér. Allir nutu góðs af frestun gjalddaga sem var almennt úrræði sem allir gátu nýtt sér. Það átti líka við um aðgerðir fjármálakerfisins í heild sinni sem almennt veitti

árið 2020. Við höfum ekki séð það raungerast, alls ekki. Ég held að einmitt þvert á móti hafi opinberar aðgerðir og inngrip fjármálakerfisins, m.a. fyrir tilstuðlan aðgerða Seðlabankans sem veittu miklu meira svigrúm fyrir fjármálakerfið,

á akrinum er að benda á að aðferðir ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda eru ekki að virka. Ég vil undirstrika að við í Viðreisn höfum sagt: Tökum stór skref strax. En við höfum líka stutt ríkisstjórnina í því að breyta málum til að koma til móts við fólkið sem og ákalli fólksins

Virðulegi forseti. Ég tel að það sé rangt að aðgerðir okkar séu ekki að virka. Við sjáum það t.d. á því hvernig fjármagnið dreifist sem greitt hefur verið út. Hverjir eru að nýta sér greiðslufresti? Hverjir hafa sótt í styrkina? Það eru greinarnar sem eru einkennandi að hafa orðið fyrir tekjufalli, t.d. ferðaþjónustan. Við náum einmitt sérstaklega þangað þar sem tekjufallið hefur orðið langmest. Ég verð að lýsa yfir ákveðinni furðu þegar menn stíga inn í umræðuna núna og segja að peningarnir rati ekki þangað sem þeir eiga að vera að fara. Það sé ekki nógu gott að heimilin séu að endurfjármagna. Ég skil ekki hvert menn eru að fara. Eru menn að segja að Seðlabankinn hefði ekki átt að lækka vexti? Eru menn að segja að það hafi einhver kostnaður orðið til hjá ríkissjóði við það að heimilin endurfjármagni? Ég skil ekki alveg hvert menn eru að fara. Ég lít á þetta sem gríðarlega jákvætt skref og það er m.a. vegna þess að við afnámum stimpilgjald fyrir endurfjármögnun húsnæðislána fyrir ekki löngu síðan, gríðarlega jákvætt, að heimilin hafi einmitt getað nýtt sér lægra vaxtaumhverfi til að draga úr greiðslubyrði sinni, þessi sömu heimili sem svo margir í hinu orðinu lýsa yfir áhyggjum af (Forseti

Það er stórfurðulegt að veiku fólki og eldri borgurum sé dýft á kaf í skerðingarpyttinn. Ríkisstjórnin setur upp mismununaragleraugun og taumlausa skerðingarsamviskuleysið með keðjuverkandi skerðingum fyrir jólin til þess eins að skerða desemberuppbót vegna lífeyrissjóðslauna niður í núll. Ekkert.

Mín ábending í þeirri umræðu er að jafnaði alltaf sú sama, að þessar reglur eru til að tryggja að takmarkað fjármagn rati helst til þeirra sem eru í mestri þörf.

Ég er þeirrar skoðunar að við eigum að hjálpa fólki til sjálfshjálpar, að of miklar skerðingar dragi úr vilja fólks til að bjarga sér sjálft, t.d. að sækja sér aukatekjur með vinnu til að draga úr þörfinni fyrir annan stuðning. Ef skerðingarreglurnar eru of grimmar held ég að þær muni verka letjandi. Ég held að það megi alveg halda því fram að þegar við erum að dansa með skerðingarmörkin á þessu bili sem við höfum verið, sem hefur verið frá 38,5% upp í 40% og jafnvel upp í 45%, og svo höfum við verið með dæmi um sérstaka stuðningsflokka, eins og sérstöku framfærsluuppbótina sem til skamms tíma var með krónu á móti krónu skerðingu, þá held ég að við séum að bjóða heim hættunni á ákveðinni bjögun. Hver hefur ekki heyrt dæmi um fólk sem reynir að útvega sér starf þannig að tekjurnar séu ekki gefnar upp þannig að þær muni ekki hafa áhrif á réttindi í kerfinu? Það er staðreynd sem við verðum að viðurkenna og horfast í augu við. Hér er spurt sérstaklega um jólabónusinn. Við þurfum bara að ákveða hvað við ætlum að ráðstafa háum fjárhæðum í sérstöku desemberuppbótina og fara yfir það hvernig hún skilar sér, til þess að geta svarað þessari spurningu. En mín skoðun er eftir sem áður sú að það er auðvitað best að það skili sér sem mest til þeirra sem hafa minnst.

sem fá slíkan jólabónus, desemberuppbót, óskertan? Hvað einkennir þann hóp? Er það ekki einmitt það að þau hafa ekki aðra tekjustrauma til að framfleyta sér? Og hvað einkennir þann hóp sem hefur tapað, í það sem hv. þingmaður kallar skerðingarpyttinn, öllum viðbótargreiðslum? Hvað einkennir þann hóp, ef við horfum eingöngu til þeirra sem sjá mest lítið út úr þessu?

forseti. Mig langar við þetta tækifæri að spyrja hæstv. fjármálaráðherra út í framvindu svokallaðs samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og opinbers hlutafélags í tengslum við þann samgöngusáttmála sem samþykkt var að stofna hér

ákveðin tiltekin atriði í samgöngusáttmálanum og veita þeim framgang en þvælast fyrir öðrum, heildarsýnin yrði að ganga upp.

sáttmálinn gengi upp í heild sinni og menn væru ekki að velja úr áhugaatriði hvers og eins sveitarfélags heldur næðist markmiðið um þessa heildarsýn fram. Mig langar í því samhengi að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann meti það sem svo að í þessu ljósi gæti verið komin upp sú staða að samgöngusáttmálinn sé einmitt í uppnámi og ef ekki, hvað þurfi þá að ganga á, hvað það varðar, til að tiltekin atriði, sérstaklega er snúa að stofnvegauppbyggingu, nái ekki fram að ganga.

ég veit ekki annað en að það ferli sé yfirstandandi núna. Vonandi fæst niðurstaða í það á næstu vikum.

sé náð við framkvæmdir og skipulagsbreytingar sem tengjast mannvirkjagerð á höfuðborgarsvæðinu. Það sem við erum þá sérstaklega að horfa til er umferðarflæði og að ekki sé um of þrengt að umferðinni, að umferðarhnútarnir haldi ekki áfram að stækka. Það þekkja allt of margir sem búa hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafa verið fastir í umferðarhnútum, allt of lengi á ákveðnum tímum dags, á leið til og frá vinnu.

Virðulegi forseti. Ég held að eitt af því sem geti skipt mjög miklu máli í þessu sé að menn fari áfram og betur yfir útreikninga á þjóðhagslegu gildi þessara framkvæmda, þessa verkefnis. Við höfum auðvitað tekið eftir því að það hafa komið fram ólík sjónarmið um hvaða forsendur ætti að leggja til grundvallar þegar menn reikna út þjóðhagslegan ávinning af þessum gríðarlega miklu fjárfestingum. Við Við erum að tala um fjárfestingar sem eru u.þ.b. að hálfu leyti í vegakerfinu og að hálfu leyti í því að greiða betur fyrir almenningssamgöngum. Það hafa komið fram ábendingar frá reynslumiklu fólki á þessu sviði, bæði verkfræðingum og hagfræðingum, um að menn ættu að gá betur að forsendunum sem hafa verið settar inn í útreikninga við þjóðhagslegt virði framkvæmdanna. Þetta eru auðvitað atriði sem okkur ber skylda til þess að gaumgæfa og tryggja að við séum að verja fjármununum vel og ná þeim markmiðum (Forseti hringir.) sem við stefnum að. Það eru svona þættir, miklu frekar en einhver einstök gatnamót, sem ég tel að geti sett þessi verkefni öll í nýtt ljós.

leiddi okkur í raun og veru strax að tiltekinni nálgun sem varð mjög fljótlega sérstök fyrir Ísland. Þegar um miðjan marsmánuð hafði okkur tekist með aðstoð Íslenskrar erfðagreiningar að margfalda sýnatöku það gekk vel að greina þau tilfelli sem komu til landsins. Sú aðferðafræði sem þá þróaðist var frá upphafi að taka mjög mikið af sýnum, bæði hjá þeim sem voru með einkenni en líka hjá einkennalausum til að átta sig á útbreiðslu faraldursins í samfélaginu, átta sig á einkennalausu samfélagssmiti sem gæti viðhaldið faraldrinum og aukið útbreiðslu hans. Einnig var komið strax á fót öflugu smitrakningarteymi og öllum þeim sem höfðu verið í snertingu við smitaða einstaklinga var gert þá strax að fara í 14 daga sóttkví. Þannig varð okkar nálgun frá byrjun, auk almennra einstaklingsbundinna hreinlætisaðgerða og fjarlægðarmarka, númer eitt að taka mikið af sýnum, númer tvö að beita öflugri smitrakningu og númer þrjú að beita sóttkví fyrir þá sem minnsti grunur lék á að hefðu verið í nálægð smitaðra einstaklinga. Á þessum tíma eða í fyrstu bylgjunni voru tekin rúmlega 60.000 sýni og yfir 20.000 einstaklingar fóru í sóttkví. Af þeim sem greindust með smit á þessum tíma voru tæplega 60% í sóttkví og höfðu því ekki náð að dreifa smitinu áfram, sem var augljóslega ein af meginástæðunum fyrir því hversu fljótt og vel gekk að ráða niðurlögum þessarar fyrstu bylgju, en frá því í byrjun maí greindust aðeins stöku smit eins og allir muna.

höfðum við að sjálfsögðu gagn af þeirri reynslu sem hafði skapast í fyrstu bylgjunni og áfram var haldið fast við þessa aðferð sem hafði gefist vel í fyrstu. En að auki var hafin skimun á landamærum sem hófst um miðjan júní. Um miðjan ágúst var þessi skimun tvöfölduð með fimm daga millibili þar sem einstaklingur hafði smitað þrátt fyrir neikvætt sýni við komu til landsins. Síðan þá hafa 72 einstaklingar greinst með veiruna við sýnatöku tvö þrátt fyrir neikvætt sýni við komu. Aðferðafræðin í þessari bylgju hefur því verið sú sama og í fyrstu bylgju en við hefur bæst lokun landamæra með tvöfaldri sýnatöku og fimm daga sóttkví á milli, eins og fólk þekkir. Þessi bylgja núna hefur að stærðargráðu verið svipuð þeirri fyrri en álag á heilbrigðiskerfið hefur verið mun meira í þessari bylgju. Fjöldi innlagðra á sjúkrahús var mestur 40 sjúklingar í fyrri bylgju en hefur verið 70 í þessari. Það er óljóst hver skýringin er nákvæmlega, mögulega sú að eldri aldurshópar hafa smitast í seinni bylgjunni þó að fjöldi einstaklinga á gjörgæslu hafi verið hærri í þeirri fyrri. Eftir sem áður hefur þessi greining; smitrakning og beiting sóttkvíar, verið öflugt tæki til að vinna bug á bylgjunni. Áfram hafa 60% greinst í sóttkví og því er augljóst að smitrakning og sóttkví hafa komið í veg fyrir mun meira smit í samfélaginu. Í nágrannalöndunum hefur smitrakning sýnt að u.þ.b. þriðjungur smita verður í fjölskyldum og á heimilum, þriðjungur á vinnustöðum og þriðjungur í veislum, matarboðum, á börum og öðrum samkomum og yfirleitt þar sem fólk virðir ekki fjarlægðarmörk. Það er ekki ástæða til að ætla að þetta sé öðruvísi hér á landi, en þó eru allar tölur lægri þannig að hópsmit skekkja þessa heildarmynd. Við erum til að mynda að tala um um eða yfir 50 vinnustaði þar sem litlir smitklasar hafa orðið eða mögulega fjórir hefur smitrakning hér á landi kannski sérstaklega verið notuð til að finna einstaklinga sem hafa verið í nánu sambandi við smitaða einstaklinga og setja þá í sóttkví. Á þann hátt hefur tekist að koma í veg fyrir að þeir einstaklingar beri smitið áfram því eins og áður segir hafa 60% greindra tilfella frá byrjun verið í sóttkví. Nú sér vonandi fyrir endann á þessari bylgju faraldursins en við erum engan veginn laus við veiruna. Hættan er augljós. Ef við slökum of mikið á þá mun faraldurinn koma til baka af fullum krafti. Þá ályktun getum við dregið bæði af okkar eigin reynslu en ekki síður reynslu annarra þjóða. Það er þess vegna mikilvægt að við höldum áfram að gæta ýtrustu varkárni. Virðum fjarlægðarmörk í umgengni við annað fólk, gætum að almennum sóttvörnum, verum heima við minnstu einkenni, vinnum að heiman ef slíkt er mögulegt og áhættuhópar sýni sérstaka varúð.

heilbrigðisráðherra opnun hennar á þessa umræðu. Í fyrsta lagi er ekki annað hægt en að benda góðlátlega á hversu lítillát yfirskrift umræðunnar er, en það er eins og gengur, ósk okkar allra er að við náum einstökum árangri í baráttu við þessa veiru, en lítillætinu er ekki fyrir að fara í þessu. En mig langar til að nálgast þetta mál svolítið út frá því að hér er talað um árangur sem náðst hafi á grundvelli smitrakningar og þar fram eftir götunum. Í síðustu umræðu sem ég tók þátt í, þar sem hæstv. ráðherra var til svara hvað þessi mál varðar,

Því langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra hvort það komi til greina hvað ráðherrann varðar að beita sér fyrir því að öll gögn sem fyrir liggja, allar greiningar, allar niðurstöður, allt sem sóttvarnayfirvöld eru að vinna með frá degi til dags, verði gerð opinber

Hvað hafa mörg börn undir tilteknum aldri raunverulega smitað áfram? Nú er verið að setja fjölskyldur í sóttkví um allt land

og lögreglu. Það sem er líka óvenjulegt er hversu snemma í faraldrinum smitrakning hófst, en við byrjuðum á smitrakningu með fyrsta tilfelli sem greindist. Ýmsar þjóðir og mörg lönd hafa farið þá leið að beita smitrakningu þegar liðið var á faraldurinn þá er það að mati sóttvarnalæknis of seint, þannig að það er mitt svar við því. Hv. þingmaður orðar það þannig að skólar séu meira og minna lokaðir, en það er einfaldlega ekki rétt vegna þess að leik- og grunnskólar

Já, við höfum séð og höfum haft gögn um það, en ég er ekki með talnagögn um það undir þessari umræðu, að við sjáum fleiri dæmi um smit inni í skólaumhverfinu en við sáum í fyrri bylgjunni. Þar hafa komið fréttir sem borist hafa í fjölmiðla og hafa verið ræddar þar og það hefur raunar leitt til þess að krakkar hafa þurft að fara í sóttkví í stórum stíl, eins og hv. þingmaður bendir á.

og myndu bæta alla umræðu, sérstaklega þegar hún er núna að færast inn á pólitíska sviðið, ef svo má segja, a.m.k. heyrist mér það vera þróunin.

Ég get sagt fyrir mig að ég hef miklar áhyggjur af andlegri og líkamlegri heilsu, sérstaklega yngri hluta þjóðarinnar, og síðan eru íþróttirnar auðvitað afþreyingarþáttur fyrir þá eldri.

Við fáum alltaf rök í báðar áttir, að við séum að ganga of langt með því að skerða einhverja starfsemi, en sumir eru þeirrar skoðanir að við séum að ganga of langt í hina áttina. Okkar viðfangsefni er náttúrlega að meta þetta á grundvelli gagna og upplýsinga og fræðanna almennt um hegðun faraldurs, en ekki síður þeirrar þekkingar sem við erum að viða að okkur eftir því sem þekkingunni vindur fram á Covid-19, sem er ný veira og við höfum þekkt hana í þá mánuði sem hún hefur verið á kreiki. Ég verð að segja það varðandi spurningar hv. þingmanns um gögn, um gögn, að í gildandi sóttvarnalögum og í samræmi við þau hefur sóttvarnalæknir mjög ríkar heimildir til að fylgjast með útbreiðslu faraldursins og um það er talað í löggjöfinni. Það er auðvitað hluti af framkvæmdarvaldinu að viða að sér slíkum gögnum og vinna á grundvelli þeirra. Ég hef hins vegar verið talsmaður þess að almenn úrvinnslugögn, þ.e. tölur, heildartölur, eigi að vera ínáanlegar og það eigi að vera gagnsæi sem víðast. Ég hef raunar sjálf haft frumkvæði að því að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið

Ég tel engan vafa á því að okkur hefur tekist einstaklega vel við smitrakningu. Við bjuggum svo vel að hafa hér risastórt fyrirtæki, alþjóðlegt fyrirtæki, til aðstoðar og þjóðin hefur staðið mjög vel saman.

hún kæmi í bylgjum. Og jafnframt var vitað að hættan væri fyrir mjög afmarkaðan hóp.

að þetta kæmi upp aftur, hvort einhverjar hugmyndir eða aðgerðir hafi verið í farvatninu um að einblína á þá hópa,

í byrjun þegar veiran nam hér land í lok febrúar að við hana yrði ekki ráðið með öðrum leiðum en bólusetningum.

Þannig að þegar við byrjuðum glímu okkar við veiruna, og ég held að allir muni eftir því, vorum við þeirrar trúar að það dygði okkur að snúa bökum saman og við myndum keyra í gegnum þetta og svo í sumar yrði allt aftur eins og venjulega. Síðan, eftir því sem þessu hefur undið fram, höfum við áttað okkur sífellt betur og betur á því að þetta tekur lengri tíma og að bóluefnið er nauðsynlegur þáttur í því að vinna bug á veirunni. Nú er staðan þannig að við sjáum fyrir endann á þessari glímu, við vitum það ekki nákvæmlega, en að öllum líkindum, og ég held að sé alveg ábyrgt að segja það, ætti bóluefni að vera aðgengilegt á árinu 2021. En það er líka alveg ljóst að það mun koma til okkar í litlum skrefum, þannig að við munum ekki vera með bóluefni til að bólusetja alla þjóðina frá fyrsta degi. Við verðum því að miða aðgerðirnar og breytingar á aðgerðunum við þau skref sem við stígum í tengslum við bólusetningar.

Eða getum við sagt: Ja, við munum gera þetta þangað til að allir eru komnir með bóluefni. Punktur. — Við getum það ekki. Það er bara það sem ég er að segja. Við getum ekki gert það

Virðulegur forseti. Nú er það þannig að við njótum þeirrar stöðu á Íslandi, ekki bara að sjá í raun og veru ótrúlega mikinn árangur okkar, sem er örugglega að hluta til sóttvarnayfirvöldum að þakka og þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið, en líka vegna þess að samfélagið okkar er lítið, það eru stuttar boðleiðir. Við erum upplýst samfélag, við erum eyríki. Við höfum mjög margt annað með okkur sem skiptir máli. En fyrst og fremst erum við í þeirri stöðu að yfir 75% þjóðarinnar eru sammála því sem við erum að gera. Og það er miklum mun hærri tala en við sjáum í löndunum í kringum okkur. Þannig að ég tel að íslenskt samfélag sé tilbúið að ljúka baráttunni við Covid-19 með sóma, eins og við höfum gert hingað til, þangað til við ráðum niðurlögum hennar með bólusetningum.

Allt sem gert er og sagt er á að þola umræðuna og skoðanaskipti um það sem gert er, eru eðlileg. Það á ekki síst við um sóttvarnir og ráðleggingar okkar besta fólks

En þó get ég sagt það við hv. þingmann að það opnaðist í raun og veru nýr kafli þegar fréttir bárust af fleiri en einu fyrirtæki sem væri

Hvað gerist í nánustu framtíð? Ég tek eftir því að í löndunum í kringum okkur er misjafnt hvað stjórnvöld og vísindamenn segja um bóluefnið. Hvenær verður það komið og hvenær getum við farið að vænta þess að það fari að hafa umtalsverð áhrif? Það eina sem ég get fullvissað þingheim um er að við erum mjög vel sett hvað varðar aðgang að nýjustu og bestu bóluefnum. Við höfum þegar tryggt okkur aðgang að yfir 200.000 skömmtum þegar þeir verða tilbúnir og erum á leiðinni með samninga við þrjú eða fjögur önnur fyrirtæki. En hins vegar þýðir það ekki að allir þessir 200.000 skammtar komi til landsins á sama tíma. Við vitum það og við höfum raðað upp einhvers konar

Síðan yrðum við að láta afléttingar haldast í hendur við þær breytingar á hættunni á útbreiðslu smita, sem við sæjum með því að bóluefnin kæmu inn skref fyrir skref.

Við höfðum ekki yfir að ráða nægilegri greiningargetu, þ.e. opinberar stofnanir, til að ráða við fyrstu bylgjuna, og þá nutum við fulltingis Íslenskrar erfðagreiningar. Það skipti öllu máli í fyrstu skrefum í glímunni að við hefðum þekkingu á útbreiðslu veirunnar í samfélaginu hjá þeim sem voru einkennalausir. Það var algjört lykilatriði. Við erum byrjuð að byggja nýjan meðferðarkjarna við Hringbraut. Það er stórmál að færa aðstöðu og húsnæði íslenskrar heilbrigðisþjónustu inn í nútímann. Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli. En við þurfum að halda áfram að byggja upp

Herra forseti. Já, vísindafólk landsins hefur unnið algjört þrekvirki í smitrakningum hér á landi en einnig allur almenningur sem svaraði kalli um að setja upp hjá sér Covid-rakningarappið og mæta í slembisýnatöku til að hægt væri að rekja ferðir þeirra og þar með veirunnar. Þau eiga hrós skilið. eru líklega bestu fréttir þessa árs og áratugar. Nú berast þær fregnir utan frá Evrópu, hvar við eigum okkar helstu samskipti, að þar séu þjóðarleiðtogar að íhuga að skylda íbúa til bólusetningar gegn Covid-19, annars náist ekki hjarðónæmi í löndunum. Ég hef heyrt hæstv. heilbrigðisráðherra nefna það að slíkt komi ekki til greina hjá okkur. Telur hæstv. heilbrigðisráðherra að slík afstaða geti mögulega haft áhrif á möguleika Íslendinga til ferðalaga um þau lönd hvar bólusetningarskylda verður sett á? Þá vil ég einnig spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra: Af hverju er einfaldlega ekki farið í það að skylda alla ferðamenn til að fara í tvöfalda skimun á landamærunum í stað svokallaðrar sóttkvíar í 14 daga sem enginn nær að fylgjast með, ekkert yfirvald? Nú þegar ríkisstjórnin hefur þar að auki tekið ákvörðun um að borga úr sameiginlegum sjóðum okkar fyrir slíka skimun, er það þá svo íþyngjandi? Þegar fólk velur að koma til Íslands það einfaldlega að lúta því að fara í tvöfalda skimun. Við sjáum tjónið sem verður þegar smit berast. Ég skil ekki alveg af hverju ekki er hægt að setja upp þessa einföldu reglu.

Það er mat þeirra sem eru á landamærum að það séu efnahagsleg rök fyrir því að fólk vill ekki fara í skimun og sýnatöku vegna þess að það horfi einfaldlega í þessar krónur. Sjálfri finnst mér það rök sem er vert að hlusta á. Ég heyri það sem hv. þingmaður segir að við séum þar með að greiða þetta úr ríkissjóði. Það er rétt. Hins vegar, þegar við vorum til að byrja með að fara yfir kostnaðinn við þessa framkvæmd, gerðum við ráð fyrir

og að greiðslan myndi jafna út þau útgjöld sem ríkissjóður væri að ráðast í. Nú er það þannig við við erum að tala um kannski 300 manns á dag. Það er alveg ljóst að það er löngu orðið þannig að við erum í raun og veru að borga með þeirri framkvæmd að sinna tvöfaldri skimun

Varðandi það að skylda fólk í bólusetningu þá hefur það verið okkar hugmyndafræði á Íslandi, þegar við erum að tala um bólusetningar almennt,

Ég spurði ekki hvers vegna ríkisstjórnin hefði ákveðið að borga fyrir skimunina. Ég held að það sé ávinningur í því að skylda alla í tvöfalda skimun og ég vil gjarnan fá svar við því: Hvers vegna er það áfram val að fara ekki í skimun á landamærunum? Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt, ekki síst vegna þeirra afleiðinga sem eru ljósar og eru okkur kunnar af því að leyfa þetta val. Ég vil í seinni spurningu minni nefna okkar afreksíþróttafólk sem hefur setið heima án möguleika á þjálfun frá því í byrjun október hér á höfuðborgarsvæðinu, og landinu öllu frá því síðar sama mánaðar, á sama tíma og íþróttafólk um allan heim, bæði austan og vestan hafs, stundar sínar íþróttir

Á sama tíma og íþróttafólki utan landsteinanna er gert kleift að stunda sínar íþróttir er íslensku íþróttafólki bannað að hittast nema eingöngu til að keppa fyrir Íslands hönd á alþjóðlegum mótum. Staða afreksíþróttafólks okkar veikist jafnt og þétt meðan vikurnar líða. Það þarf að mæta með íslenskum landsliðum á erlendri grundu án þess að eiga þess kost að æfa sig fyrir mótin, án þess að eiga þess kost að tryggja hæfni sína og áframhaldandi getu. Þetta var gert þrátt fyrir hvort tveggja strangar sóttvarnareglur innan liðanna, mjög strangar reglur meðal íþróttasambandanna og þrátt fyrir að alltaf sé um að ræða sama hópinn sem hittist á ákveðnum svæðum með hreinsun á milli.

enda er nákvæmlega það sem hv. þingmaður spyr hér um varðandi íþróttir til skoðunar í næstu skrefum. Hv. þingmaður spyr líka sérstaklega um það hvers vegna áfram sé val um það á landamærum

Það eru 2,6% sem velja það að fara í sóttkví og við höfum áhyggjur af þessum hópi, að hann kunni að „sleppa í gegn“ og valda smitum. Sóttvarnalæknir segir: Til þess að ná utan um þennan hóp höfum við tvær leiðir. Önnur leiðin er að skylda alla í sýnatöku en hin leiðin er að falla frá gjaldtöku

fyrir. Þegar ég, talandi um meðalhóf, stend frammi fyrir þessum tveimur valkostum tel ég rétt, að höfðu samráði við ráðherranefnd, að fara þá leið að falla frá gjaldtöku. Við sjáum væntanlega mjög fljótt hvort við náum með þessari aðferð utan um allan hópinn og það munum við vonandi gera vegna þess að það er markmiðið með þessari aðgerð. Það er ekki síður vegna þess að sú nálgun einkennist

Mér fannst bæði fallegt og skemmtilegt á upplýsingafundi almannavarna á mánudaginn þegar þau sem þar voru til svars voru spurð út í sitt uppáhalds Covid-tengda nýyrði

á veirunni. Kannski er partur af því að vegna smæðar okkar og félagslegs trausts er auðveldara að ná til fólks og samkvæmt nýjustu tölum á covid.is hafa ríflega 200.000 sýni verið tekin innan lands og rúmlega 44.000 manns lokið sóttkví.

enda eru heilbrigðisupplýsingar viðkvæmar persónuupplýsingar. Það hefur því verið afar gott að þegar vafaatriði varðandi persónuvernd hafa komið upp hafa þau verið uppi á borðum og almenningur hefur fengið skýr svör jafnt og þétt. Við höfum líka haft smitrakningarappið. Mig langar að koma aðeins inn á það af því að nú þegar við sjáum vonandi fyrir endann á núverandi bylgju — maður talar ekki þegar hún var á uppleið komu fram nokkuð óþægilegar tölur um fjölda smita utan sóttkvíar. Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra: Hversu mikla þýðingu hefur smitrakningin almennt haft þegar kemur að okkar góða árangri við að stemma stigu við faraldrinum

Það er rétt sem fram kemur í máli hv. þingmanns, að smitrakningarappið hefur verið eitt af þessum lykilverkfærum sem hafa hjálpað okkur við að að rekja smit. En ekki síður hefur verið mikilvægt að nýta appið til að koma upplýsingum til fólks, vegna þess að það hefur líka verið nýtt í því skyni. Ég er ekki nákvæmlega með töluna eins og hún er í dag, en við vitum að það eru fleiri tugir þúsunda sem hafa hlaðið því niður og það munar verulega um það.

Það skiptir mjög miklu máli að gætt hefur verið mjög vel að þeim í öllu þessu ferli og embætti landlæknis hefur verið í samstarfi við Persónuvernd í öllu ferlinu alveg frá byrjun þegar verið var að þróa appið og skoða hvernig það kæmi að bestum notum.

eru heimildir sóttvarnalæknis til að fylgjast með útbreiðslu sjúkdómsins. Þetta er auðvitað mjög viðkvæmt ákvæði í ljósi þess að maður þarf að fylgjast með sjúkdómum með því að fylgjast með fólki. Þar hefur líka verið fjallað sérstaklega um kreditkortafærslur og því um líkt, en þar er í raun og veru bara verið að spyrja spurningarinnar

þurfum við að gefa samþykki okkar fyrir því að það sé nýtt umfram það að fá SMS um við höfum kannski verið á einhverju tilteknu svæði, ef við höfum verið í námunda við einhvern sem hefur greinst smitaður.

er veiran afar skæð og það eru allir að læra, við eins og allir hinir. Ég tel að okkur hafi gengið vel og við búum að gríðarlegum mannauði víða í samfélaginu sem hefur verið og er enn undir gríðarlegu álagi vegna þessa. Aðventan er fram undan og öll viljum við væntanlega að njóta hennar með fjölskyldu og vinum. Og af því að það hillir í bóluefni þá held ég að sé mikilvægt að við stöndum öll saman og höldum áfram að passa okkur og fara varlega og slaka á, í fleiri skrefum en færri,

að við höfum sett heilsu og líf algjörlega í forgang, að spyrja ráðherrann um litakóðakerfið, hvort og hvenær það verði tekið í notkun. Verða lítil svæði eða stór svæði og hvernig verður þetta kynnt fyrir almenningi?

Varðandi litakóðakerfið þá er það í vinnslu og ég hef ekki nákvæma tímasetningu á því. En það hefur sína kosti sem tæki fyrir almenning upp á gagnsæi og slíkt og upp á það að við vitum nákvæmlega hver staðan er o.s.frv. En enn og aftur er samfélag okkar svo lítið og fámennt að yfirleitt snýst þetta um stöðu faraldursins frá degi til dags, á hverju sjúkrahúsi um sig o.s.frv. og það kemur allt saman fram í fréttum. Við höfum séð á opinberum vefjum þegar við erum að skoða stöðu landanna í kringum okkur, að sums staðar er stöðu faraldursins haldið til haga eftir landshlutum og eftir lénum. Það á ekki síst við þá stöðu þar sem heilbrigðisþjónustan er skipulögð út frá þriðja stjórnsýslustiginu eða millistjórnsýslustiginu. Þá er í raun og veru nærtækara að halda utan um tölur og upplýsingar á slíkum grunni og fólk á síður erindi út fyrir sitt

afar virk þessi misserin og þessa mánuðina. Það er jafn ljóst að til þess að taka afstöðu til einstakra tillagna sóttvarnalæknis þá verður ráðherra, sem er ráðuneytið, að leggja mat á það hvort aðgerðin sé í samræmi við meginreglur stjórnsýsluréttarins, lögmætiskröfuna,

Við erum að sjá núna bara þessar vikurnar og mánuðina nýjar upplýsingar sem snúast t.d. um áhrif á geðheilbrigði og ekki bara áhrif á geðheilbrigði sem koma til af því að viðkomandi hefur áhyggjur eða ótta eða hefur orðið fyrir áfalli eða slíku, heldur í raun og veru alvarlegar geðgreiningar sem fylgja því að hafa sýkst Covid-19. Þess vegna hef ég sett í gang núna tvo stýrihópa. Annar þeirra er að vakta sérstaklega lýðheilsuáhrif og þá er ég að tala um mataræði, svefn, hreyfingu o.s.frv., þær breytur allar, og hins vegar að meta áhrif á geðheilsu. Því miður, meðan við erum (Forseti hringir.) enn þá stödd í miðjum faraldri, þá getum við ekki sagt hvað kemur út úr því. En ég vil fullvissa hv. þingmann um að ég vil vera með augun á boltanum í þeim efnum.

Þessi úttekt er alltaf gerð á vegum ráðuneytisins. Stundum er hún gerð í sérstökum minnisblöðum. Stundum er hún gerð á fundum. Stundum er hún gerð með tölvupóstum. Hún er gerð með ýmsu móti og það er ekki minn vilji að sitja á einhverjum slíkum upplýsingum. Það veit hv. þingmaður, að ég hef engan áhuga á því. Þess vegna hef ég sjálf haft frumkvæði að því að öll gögn hafa farið til hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og yfirlögfræðingur ráðuneytisins hefur hitt nefndina og ráðuneytisstjóri, en það eru þeir tveir embættismenn sem fara fyrir þessu mati fyrir mína hönd. Ég hef óskað eftir því við þá og ég hef verið upplýst um að að það hafi verið sérlega gagnlegur fundur vegna þess að hann hafi verið upplýsandi um nákvæmlega þessi sjónarmið. Ef hv. þingmaður er að óska eftir einhverjum öðrum gögnum þá er mér ekki ljóst hvaða gögn það eru. Það þyrfti þá að vinna þau upp

sú sem hér stendur hafi á einhvern hátt farið út fyrir valdheimildir sínar og hvort það sé þess vegna ástæða til að fara sérstaklega í saumana á því sem hér hefur verið gert.

Virðulegi forseti. Mikið megum við sem lifum í dag vera þakklát fyrir að lifa á árinu 2020, en það eru kannski ekki allir sammála mér að árið 2020 sé endilega svo gott ár. En farsóttir hafa áður gengið yfir heimsbyggðina. Við getum verið þakklát fyrir að það sé ekki árið 1918 þegar spænska veikin gekk yfir landið. Talið er að um 490 Íslendingar hafi látist úr þeirri veiki. Þau úrræði sem stóðu þá til boða voru m.a. að setja á samgöngubann milli landshluta og gagnrýnt var að almennir samkomustaðir hefðu ekki verið lokaðir þegar í byrjun farsóttar.

Mig langar að nýta tækifærið og þakka þeim sem bjuggu þetta forrit til og stóðu að uppsetningu þess en það voru íslensk fyrirtæki sem gáfu sína vinnu og hugbúnað til að koma því á koppinn. Ég er viss um að þetta tól hafi hjálpað okkur mikið en mér leikur forvitni á að vita hvort smitrakningarappið hafi hjálpað mikið til þegar ekki hefur verið hægt að rekja smit til ákveðins uppruna. Einhver dæmi hafa verið um það að einstaklingar hafi ekki áttað sig á hvar þeir hafa smitast. Hefur appið komið til bjargar í þeim tilfellum?

en hins vegar veit ég að það hefur komið að gagni og stundum verið nákvæmlega sú viðbót sem þurfti fyrir fólk til að rifja upp ferðir sínar og hvar það var á hvaða tíma. Það er líka mikilvægt að segja það í þessari umræðu að það er ekki alltaf ljóst í hvora áttina smitið fer. Ef það eru tveir einstaklingar sem snertust á einhverjum tímapunkti, eða voru hvor nálægt öðrum á einhverjum tímapunkti, þá er ekki alltaf ljóst hvor var fyrr með smitið. Þannig er smitrakningin ekki alltaf frá A til B heldur er það stundum óljóst. Þess vegna er appið hjálplegt þegar við erum að tala um tiltekna tímapunkta o.s.frv. Mér finnst þetta app vera dæmi um nútímalega heilbrigðisþjónustu, eða nútímalegt tækniverkfæri í heilbrigðisþjónustu, sem hjálpar okkur alveg ótrúlega mörg skref fram á veginn.

Undir þessari pressu sem Covid-19 var, bara um leið og við sáum veiruna í febrúar, mars, var magnað að finna hvernig allir sneru bökum saman. Þá skipti ekki máli hver átti hvaða hugmynd o.s.frv., heldur voru allir að leggjast á árar með að ná

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Mikið hefur mætt á smitrakningarteymi almannavarna, en það fólk sem í því starfar hefur staðið í brúnni og unnið sleitulaust við að reyna að greina og finna allar ferðir kórónuveirunnar um samfélagið. Dagarnir hljóta oft að hafa verið langir og sérstaklega þegar tugur smita hefur greinst á sama sólarhring. Ég hugsa með hlýhug til þessara einstaklinga. Það er gott að hafa aðgang að góðu fólki þegar á reynir.

Þá verður mér hugsað til þeirra sem þurfa að hafa samband við þá einstaklinga sem hafa orðið útsettir fyrir smiti. Vonandi hafa samskipti í flestum tilfellum gengið greiðlega og einstaklingar verið samstarfsfúsir. Í því samhengi langar mig til að vita hvernig íslenska þjóðin hefur brugðist við símtölum frá rakningarteyminu. Hefur eitthvað verið um vandamál þar sem fólk hefur ekki viljað ræða við teymið og neitað að vera í samstarfi? Ef svo er, hvernig hefur þurft að bregðast við því?

smitrakningarteymisins við einhverja einstaklinga sem voru á einhverjum stað sem þeir áttu ekki að vera o.s.frv. Ég hef ekki verið sett inn í það í smáatriðum hvernig brugðist hefur verið við, en þó hefur mér verið tjáð með almennum hætti, bæði frá mínu fólki, landlækni og sóttvarnalækni, og svo hefur það auðvitað komið fram líka hjá yfirlögregluþjóni og þríeykinu öllu, að almennt getum við sagt að íslenskt samfélag er mjög tilbúið til að taka þátt í öllu því sem sem felur í sér að ná undirtökunum í baráttunni við Covid-19. Við höfum séð einstök tilvik þar sem samskiptin hafa farið úrskeiðis. Ég minnist þess t.d. þegar þegar kom upp einhver núningur sem tengdist grímuskyldu í matvöruverslunum, en sú forgjöf sem við höfum á Íslandi með þessar stuttu boðleiðir, þetta litla samfélag, gerir það að verkum að við getum strax snúið því við. Þá hefur verið talað um að skilningurinn skapast í raun og veru bara á örfáum dögum með því að allir tala um það á nokkrum dögum. Þetta er náttúrlega ákveðinn styrkleiki sem við höfum í krafti okkar smæðar. Það sama gildir þegar smitrakningarteymið er að hafa samband við fólk, að öllum jafnaði er fólk mjög samvinnufúst og vill leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að hjálpa til við að ná undirtökunum í baráttunni við Covid-19. Við sjáum það best á smittölum dagsins að við erum áfram á leiðinni niður. En við erum enn þá stödd svona sirka um miðjan apríl ef við berum bylgjuna saman við bylgjuna í vor

Forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu. Ég tel að hún sé öll af hinu góða hvað varðar þessar aðgerðir og við séum með smitrakningarforritið sérstaklega til umræðu hér í dag. Ég held að ég ætli nú ekki að verja miklu púðri í það verkfæri, ég tel að það sé mikilvægt og gagnlegt, ber mikla virðingu fyrir lögreglu og heilbrigðisstarfsfólki sem þessu verkfæri beita. Mikil notkun þess finnst mér til marks um ábyrgð þjóðarinnar, traust og þolinmæði með samstöðunni. Ég vildi kannski rifja upp að á degi íslenskrar tungu þá var Alma spurð um uppáhaldsorð. Hún nefndi smitrakningu. Þórólfur talaði um hina fordæmalausu tíma og hjá Rögnvaldi kom fram orðið Covid-þreyta.

í byrjun. Mín spurning til heilbrigðisráðherra er kannski annars vegar spurning og hins vegar brýning því að ég trúi á mátt samstöðunnar og það sé eitt okkar mikilvægasta verkfæri í baráttunni við þennan heimsfaraldur.

Það er sannarlega rétt, sem hv. þingmaður bendir á, að eftir því sem aðgerðunum vindur fram þá verður vart við meiri núning, fleiri spurningar, fleiri efasemdir og meiri þörf fyrir opna umræðu. Hluti af viðbragði við því er nákvæmlega það sem við erum að gera hér,

að sóttvarnaaðgerðir séu ekki eitthvað sem skipar fólki í stjórnmálaflokka eða fylkingar á hinu pólitíska sviði. Við sjáum dæmi um það þegar slíkt gerist í samfélögum þar sem það að setja upp grímu er pólitísk yfirlýsing. Það er mjög bagalegt þegar slíkt gerist. Það er ekki síst nákvæmlega þess vegna sem ég hef lagt áherslu á það að við förum að ráðum okkar besta fólks, að það hvernig við glímum við Covid-19 sé ekki markað fyrst og fremst pólitískri afstöðu hverju sinni heldur miklu frekar því sem við höfum getað státað okkur af í íslensku samfélagi, oft þegar á móti hefur blásið. Ég nefni til að mynda náttúruhamfarir, eldgos, jarðskjálfta og annað slíkt.

grundvallarumræða í pólitíkinni. Hæstv. ráðherra nefndi líka að spurningin varðaði kannski ekki verkefnið sjálft. Ég er því ósammála. Vissulega var ég ekki að þrengja mig alveg niður í að tala um smitrakningarappið eingöngu, en það er aldeilis verkefnið hver hin pólitísku skilaboð eru. Það er áhyggjuefni mitt að ríkisstjórnin, stjórnarliðar, þingmenn í stjórnarliðinu, sé að senda skilaboð sem eru misvísandi og með því mögulega að stuðla að þessari Covid-þreytu. Ég hef allan skilning á því að við höfum ólíkar skoðanir á þessu verkefni og hvaða verkfærum eigi að beita.

auðvitað rétt að þessi spurning varðar verkefnið sjálft vegna þess að kannski er stærsta verkefni stjórnvalda í hvaða samfélagi sem er að freista þess að tryggja samstöðu um verkefni. Það er auðvitað rétt og ég er sammála þeirri athugasemd hv. þingmanns. Um leið er það þannig að í lýðræðisþjóðfélagi talar fólk, fólk talar opið og fólk talar út og þannig samfélag viljum við. Við viljum samfélag þar sem þar sem ágreiningur er ekki leiddur til lykta í lokuðu rými, svo komi fólk út úr því rými og allir tali í kór heldur sé það þannig að ef það eru efasemdir, ef það eru spurningar, sé það partur af hinni málefnalegu umræðu í samfélaginu.

aðgang að grímu eða einhverju slíku. Ég myndi halda að það ætti að leita til félagsþjónustu sveitarfélags viðkomandi. Verslunum er skylt að hafa aðgengilegt spritt í búðunum þegar maður kemur inn, hvort sem eru lyfjaverslanir eða matvöruverslanir.

Þess vegna megum við ekki missa sjónar á því að sinna þeim hópum og það höfum við verið að gera, bæði í samstarfi við sveitarfélögin, með sérstökum framlögum, til geðheilbrigðismála, til félagsþjónustu og til barna, til fátækra barna o.s.frv. Við höfum verið að reyna að halda augunum á þessum bolta. Ég hef sett í gang tvo stýrihópa, annars vegar hóp sem er að horfa á áhrif á geðheilbrigði af Covid-19. Þá erum við að hluta til að tala um það sem þingmaðurinn er að nefna, sem er einangrun og einmanaleiki o.s.frv., sem er enn þá meiri hætta á undir þessum kringumstæðum. Það eru líka spurningar sem lúta að lýðheilsu, það er annar hópur, og þar erum við að tala um svefn og ýmis neyslumunstur, mataræði, hreyfingu o.s.frv. Og við vitum að að vera í jaðarsettum hópi bendir til þess að viðkomandi eigi mögulega í meiri vandræðum með alla þessa þætti og oftar en ekki vegna fátæktar.

Það sem er í raun okkar vandi kannski fyrst og fremst er að gæta þess að reglurnar séu eins almennar og nokkurs er kostur en þó ekki þannig að þær séu óljósar og fólk átti sig ekki á því við hvern nákvæmlega þær eiga. Ég átta mig algerlega á því að þetta með tíu manna hámark í verslunum er flókið mál en um leið er þetta ákvörðun — við megum heldur aldrei gleyma því af hverju ákvörðunin er tekin. Hún snýst um að draga úr líkunum á smiti þannig að það er verkefnið.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir að koma hér til sérstakrar umræðu um flokkun lands í skipulagi í dreifbýli. Það er nú orðið meira en ár síðan ég óskaði eftir þessari umræðu en hún hefur ekki komist á dagskrá fyrr vegna óvenjulegra aðstæðna í samfélaginu. Ég stend fyrir þessari umræðu af því að ég trúi að skipulag sé stjórntæki sem við getum notað betur og markvissara en við gerum í dag, m.a. til stefnumótunar um landnotkun og þróun samfélaga í dreifbýli. Ég trúi að í gegnum skipulagsvinnu sé mögulegt að stuðla að nýsköpun við hvers konar sjálfbæra landnýtingu og styrkingu búsetu í dreifbýli. Fyrsta skref slíkrar vinnu væri að afmarka það landbúnaðarland sem varðveita ætti til matvælaframleiðslu, land sem ekki á að taka úr landbúnaðarnotum eða viðhalda í ástandi sem auðvelt væri að taka aftur til ræktunar. Eftir að búið væri að taka þetta land frá, landið sem við viljum eiga til matvælaframleiðslu, og jafnvel flokka í nokkra flokka yrði auðveldara að taka ákvarðanir um aðra landnotkun, svo sem frístundabyggð, skógrækt eða endurheimt votlendis. Markmið mitt í þessari umræðu er að kalla fram ólík sjónarmið um tækifærin sem felast í flokkun lands í skipulagi og um leið að hvetja til þess að vinna að flokkun lands komist framar í forgangsröðina en hingað til. Land er auðlind og við verðum að tryggja að það sé nýtt skynsamlega. Á síðasta þingi lagði ég fram tillögu að aðgerðaáætlun um umbætur í jarðamálum. Ein aðgerðin sem ég lagði til var að umhverfis- og auðlindaráðuneytið flýtti gerð leiðbeininga um flokkun landbúnaðarlands og mótaði leiðir til að skilgreina búsetuskyldu í dreifbýli í skipulagi. Í landsskipulagsstefnu 2015–2026, sem samþykkt var á Alþingi, er gert ráð fyrir að umhverfis- og auðlindaráðuneytið, í samstarfi við Skipulagsstofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga, Landgræðsluna, Skógræktina og Bændasamtök Íslands, standi fyrir gerð leiðbeininga um flokkun landbúnaðarlands til nota við skipulagsgerð og aðra stefnumótun um landnýtingu. Hraða verður gerð þessara leiðbeininga til að sveitarfélögin geti unnið skipulagsáætlanir með samræmdu verklagi. Ég spyr því: Hvernig miðar gerð leiðbeininga um flokkun landbúnaðarlands til nota við skipulagsgerð? Mér til furðu birtust í febrúar

Í september birtust svo drög að breytingum á jarðalögum í samráðsgátt sem ég get ekki séð annað en að stangist í veigamiklum atriðum á við önnur markmið stjórnvalda um að góðu ræktarlandi verði ekki ráðstafað óafturkræft til annarra nota. Ég spyr því: Hvernig er samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið um þessa vinnu háttað? Það er sorglegt að sjá gott ræktarland bútað niður í sumarbústaðalóðir, jafnvel þar sem nóg er af öðru hentugra sumarbústaðalandi. Stjórnvöld og almenningur hafa áhrif á landnýtingu í gegnum skipulagsáætlanir sveitarfélaga. Í skipulagsvinnu þarf að meta hvar hægt væri að gera ráð fyrir heilsársbúsetu og á grunni þess að setja markmið um atvinnusköpun og tekjuöflun til samfélaganna. Þannig gæti flokkun lands stuðlað að betri umgjörð jarðamála. Þá hef ég þrjár spurningar í viðbót: Hvernig getur stefnumótun um flokkun landbúnaðarlands í skipulagi stutt við stefnumörkun stjórnvalda um landnýtingu og ráðstöfun lands og jarða? Telur ráðherra mögulegt að skipulagsáætlanir gætu orðið grunnur kröfu um búsetu-, rekstrar- eða nýtingarskyldu lands, jarða eða mannvirkja í dreifbýli? Hvaða áhrif hefði flokkun lands í skipulagi í dreifbýli varðandi nýtingu lands við bindingu kolefnis og endurheimt vistkerfa? Það hefur verið margítrekað á Alþingi að það eigi að byggja skipulag í dreifbýli á flokkun landbúnaðarlands. Það hafa verið gerðar atlögur að verkefninu, starfshópar unnið og töluvert komið út af skýrslum um málið. Því leikur mér forvitni á að vita hver staðan raunverulega er. Nokkur sveitarfélög hafa flokkað landbúnaðarland án þess að nota sömu aðferðafræði við þá vinnu. Önnur eru í vandræðum við afgreiðslu umsókna um breytta

Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni kærlega fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli.

til fundar um mótun leiðbeininga um flokkun landbúnaðarlands til að nota við skipulagsgerð og aðra stefnumótun um landnýtingu. Þar komu fram mismunandi áherslur um hversu ítarleg flokkun landbúnaðarlands þyrfti að vera, hvaða land hentar vel til ræktunar, hvað er ræktanlegt land og hvað er í raun gott landbúnaðarland. Þannig hefur umræða um ýmis atriði verið að þróast síðustu ár en jafnframt komið fram mismunandi álit á því hversu víðtæk og ítarleg flokkun landbúnaðarlands þyrfti að vera. Einnig hefur fengist verðmæt reynsla af þeirri flokkun á landbúnaðarlandi sem sum sveitarfélög hafa ráðist í, og hv. þingmaður kom líka inn á það. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið átti síðan frumkvæði að því að ráðist var í vinnu við gerð leiðbeininga um flokkun landbúnaðarlands, í samráði við umhverfis- og auðlindaráðuneytið, og þá með vísan til markmiða og ákvæða jarðalaga en jafnframt með vísan til landsskipulagsstefnu. Samkvæmt jarðalögum skal tryggja svo sem kostur er að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði varðveitt til slíkra nota. Leiðbeiningarnar eru unnar af fulltrúum Landbúnaðarháskóla Íslands, Skipulagsstofnunar og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins en umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur verið til umsagnar á ýmsum stigum vinnunnar. Ég tek sérstaklega fram að Skipulagsstofnun er þarna innan borðs, sem er jú stofnun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.

hvernig getur stefnumótun um flokkun landbúnaðarlands í skipulagi stutt við stefnumörkun stjórnvalda um landnýtingu og ráðstöfun lands og jarða? Kerfisbundin og samræmd flokkun landbúnaðarlands er mikilvæg forsenda fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga, þar sem ákvarðanir eru teknar um ráðstöfun lands til uppbyggingar og annarrar nýtingar. Með slíkri kortlagningu fæst yfirsýn yfir umfang og staðsetningu þess lands sem telst vera gott ræktunarland og hægt að nýta þær upplýsingar til grundvallar skipulagsákvörðunum um uppbyggingu og landnýtingu. Í landsskipulagsstefnu 2015–2026 er gert ráð fyrir því að skipulagsákvarðanir „um ráðstöfun lands í dreifbýli til landbúnaðar og annarrar nýtingar“, eins og þar segir, skuli byggja á flokkun landbúnaðarlands. Segir þar að landi sem henti vel til ræktunar verði almennt ekki ráðstafað til annarra nota með óafturkræfum hætti. Auk flokkunar landbúnaðarlands er mikilvægt að stjórnvöld á landsvísu setji fram skýra stefnu um skipulagsmál, svo sem um varðveislu góðs ræktunarlands, vernd og endurheimt kolefnisríks jarðvegs og skógrækt, til leiðbeiningar fyrir skipulagsákvarðanir sveitarfélaga. Saman getur kerfisbundin flokkun á landi og skýr stefna stjórnvalda gefið færi á að ákvarðanir í skipulagsáætlunum sveitarfélaga, um landnýtingu í dreifbýli, geti unnið betur og markvissar að markmiðum stjórnvalda, svo sem um líffræðilega fjölbreytni, kolefnishlutleysi, fæðuöryggi, nýsköpun og byggðamál. Skipulagsáætlanir fela í sér áætlun um markmið og ákvarðanir viðkomandi stjórnvalda um framtíðarnotkun lands. Þar er gerð grein fyrir því að hvers konar framkvæmdum er stefnt og hvernig þær falla að landnotkun á tilteknu svæði. Þannig er rétt að í skipulagsáætlun sé fjallað um kröfur sem kunna að tengjast landnotkun. Þá verður skipulagsáætlun grundvöllur leyfisveitingar vegna þeirrar notkunar sem um ræðir. Skipulagsáætlanir marka því tiltekinn ramma um heimila landnotkun en á grundvelli skipulagsáætlana verða ekki teknar ákvarðanir til að knýja á um þá nýtingu sem heimil er samkvæmt skipulagi. Vísa má til úrskurðar úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli nr. 127/2019. Skipulagsáætlanir einar og sér verða því ekki grunnur kröfu um búsetu-, rekstrar- eða nýtingarskyldu lands, jarða eða mannvirkja í dreifbýli en gætu stutt við slíkar kröfur með þeirri stefnu sem þær setja fram, auk þess sem þær marka ramma um heimila landnotkun. Og það er það sem er mikilvægt í þessu samhengi. Kerfisbundin og samræmd flokkun landbúnaðarlands, þar sem land er flokkað út frá vistgerðum, jarðvegsgerð, halla, landhæð og eftir atvikum fleiri þáttum, gefur skipulagsyfirvöldum betra undirlag til að útfæra skipulag í dreifbýli þannig að hvatt sé til og unnið að endurheimt votlendis og annarra raskaðra vistkerfa, til að svara síðustu spurningu hv. þingmanns. Einnig getur flokkunin auðveldað forgangsröðun aðgerða og samþættingu við aðra landnotkun. Síðast en ekki síst gefur flokkun lands vísbendingu um kolefnisforða í jarðvegi, sem ber þá að varðveita, og hvar megi auka við kolefni í jarðvegi með góðum búskaparháttum, svo sem í steinefnajarðvegi.

uppkaup á landi, votlendi, uppgræðsla, landbúnaður, matvælaframleiðsla, fæðuöryggi, útþensla byggðar og margt annað. Ég ætla að ræða aðeins um matvælaframleiðslu okkar. Mikilvægt er að hugsa heildrænt um matvælaframleiðsluna, taka tillit til allra þátta í því sambandi því að undirstaða þeirrar framleiðslu eru heilnæmar náttúruauðlindir; loft, vatn og jarðvegur. Þar skiptir skipulag þeirra náttúruauðlinda sem eru undirstaða frumframleiðslu okkar mestu máli. Á undanförnum árum hefur mikið verið fjallað um uppkaup einstakra aðila, oft erlendra auðjöfra, á jörðum og jafnvel heilu sveitunum. Þessi uppkaup eru vitaskuld gerð í ýmsum tilgangi sem erfitt er að geta sér til um, allt frá því að njóta einfaldlega næðis eða einveru í íslenskum fjallasölum til þess að ná einhvers konar völdum á einstökum stangveiðisvæðum í óljósum tilgangi um vernd sportveiðisvæða eða í öðrum

ef eða þegar stór landsvæði, sem jafnvel eru vel til búskapar fallin, eru með þessu tekin frá þeim venjubundnum landbúnaðarnotum sem hér hafa tíðkast. Möguleikar ungs fólks til stofnunar búrekstrar skerðast sem því nemur, a.m.k. um sinn. En hver er stefna stjórnvalda um þessi uppkaup á landi? Hún hefur helst komið fram í því aðgerðaleysi sem ríkisstjórnin hefur sýnt þessu málefni því að á þeim þremur árum sem núverandi ríkisstjórn hefur verið við völd hafa engar breytingar verið gerðar í þessum efnum, engar sem neinu máli skipta.

Hér erum við að takast á við mikilvæga þætti í umhverfi okkar, umgengni við náttúruna og nýtingu lands, hvernig við viljum með skipulegum og formlegum hætti gæta hófs og halda í heiðri góðum gildum um sjálfbæra þróun. Þar hendum við á lofti hugtökin efnahagur, samfélag, náttúra sem fléttast einmitt eins og gullinn, rauður þráður inn í skýrslu hinnar mætu, norsku jafnaðarkonu Gro Harlem Brundtland, Sameiginleg framtíð vor, sem kom út árið 1987. Skýrslan var undanfari heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Ríó 1992 og markaði tímamót. Nokkru fyrr kom fyrst fram þetta hugtak, sjálfbærni. Sjálfbærni er einmitt aðalmálið í tengslum við hugsunina um afleiðingar þeirra ákvarðana sem teknar eru í dag á hag og velferð manna, dýra og náttúru í framtíðinni. Þessi hugmyndafræði fellur því vel að efni hinnar sérstöku umræðu hér á Alþingi í dag. Nýting lands í dreifbýli er meðal þess sem sveitarstjórnir móta stefnu um, við skipulagsgerð í dreifbýli, svo sem hvaða landi er ráðstafað til landbúnaðarnota sem hefur í aldanna rás verið algengasta fyrirbæri landnytja í dreifbýli. Það er erfitt að vera spámaður í eigin föðurlandi. En þeir eru til sem spá því að landbúnaðarframleiðsla muni aukast hér á landi í framtíðinni. Því valdi fjölgun ferðamanna á næstu árum og enn fremur fjölgun landsmanna Af þessum ástæðum verði full þörf á hefðbundinni og rótgróinni matvælaframleiðslu. Breyttar neysluvenjur og offramleiðsla, sem við glímum þegar við, gæti þó breytt þessari sviðsmynd talsvert. Þarna eru sannarlega áskoranir fyrir hefðbundinn landbúnað og fyrirsjáanlegt að bændur og greinin í heild þurfi með öflugum og markvissum hætti að takast á við þær.

nýtingar þess, flokkun og mögulega nýtingarskyldu. Það má vera framandi hugsun þegar við horfum til gnægðar matar á mörkuðum nálægt okkur og horfum líka til gífurlegra breytinga sem eru að verða á aðferðum og viðhorfum til nýtingar á mun fleiri matvælauppsprettum, ef svo má segja; nýtingu þörunga, nýja ræktunartækni og svo mætti lengi telja. þetta er ekki svo einfalt að við þurfum ekki að hugsa okkar gang. Gangi svartsýnar spár eftir þurfum við sannarlega á því ræktunarlandi að halda sem við eigum hér á landi. Ræktunarland er auðlindauppspretta sem okkur ber að gæta að.

hvetja til að horft verði til þess að við ráðstöfun lands til skógræktar eða til endurheimtar votlendis verði unnar leiðbeiningar. Ótrúlega lítill hluti lands á Íslandi er í raun hagkvæmt ræktunarland en víða eru veruleg landsvæði sem gætu vel hentað til kolefnisbindingar í landgræðslu og skógrækt.

það mætti taka sérstaka umræðu síðar en ég vil meina að með gjörbreyttum viðhorfum til búsetu, gjörbreyttum viðhorfum vegna tækniframfara, (Forseti hringir.) getum við horft á búsetu með allt öðrum hætti en hingað til hefur verið

og þar sem mannfólkið tekur pláss munum við þurfa að halda áfram að ganga á ósnortna náttúru eins og við höfum gert á undanförnum 30 árum. Skógar á stærð við þrettánfalt flatarmál Íslands hafa horfið á undanförnum 30 árum, það er meira flatarmál en Suður-Afríka sem er níunda stærsta land Afríku. Við verðum að hafa það í huga að rúmur fjórðungur alls lands í heiminum sem ekki er þakið snjó er notað sem beitiland. Þriðjungur alls ræktarlands er notað til þess að fóðra dýr. Án tækniframfara og betri nýtingar munum við þurfa að nota meira og meira af jörðinni til að framfleyta okkar lífsstíl. Það ætti að vera öllum augljóst að hér er um ákveðið hámark að ræða sem við getum ekki farið fram úr. Við verðum að gera betur. Við verðum að skipuleggja landnýtingu vel og vandlega og hvetja aðrar þjóðir til þess að gera hið sama af því að þetta er hnattrænt vandamál. Okkar lífsstíll kostar landnotkun annars staðar í heiminum. Þegar við kaupum kaffi úti í búð er ekki ólíklegt að það hafi verið ræktað þar sem áður var frumskógur. Hver kaffipoki sem við kaupum kostar landnotkun einhvers staðar í heiminum, kostar væntanlega ekki landnotkun hjá okkur sjálfum en annars staðar. Fleira fólk, meira kaffi, minni frumskógur. Það er augljóst að það þarf að skipuleggja betur því ósnortin náttúra er undirstaða fjölbreytileika lífsins hér eins og annars staðar í heiminum.

þaraakra, sjávarfalla- eða straumvirkjanir og margt fleira. Það eru mörg verkefni í nákvæmlega þessu máli sem við verðum að huga að á næstu árum.

tilliti til sjálfbærni, þ.e. efnahagslegra, umhverfislegra og félagslegra þátta. Stefna um notkun landbúnaðarlands hlýtur að helgast af slíkri vinnu og síðan landbúnaðarstefnu. Þá má spyrja: Hver er landbúnaðarstefna okkar hér á landi?

en það er jarðvegurinn okkar og gróðurinn sem er hin raunverulega auðlind íslenskrar þjóðar, rétt eins og hafið er auðlindin sem við sem fiskveiðiþjóð nýtum okkur. Við höfum of lengi „neutraliserað“ slæmt ástand landsins okkar, m.a. vegna ofbeitar, (Forseti hringir.) og við höfum glaðst óhóflega yfir litlum skrefum í betri átt.

og sé búinn að kortleggja það algerlega hvernig við eigum að sjá til þess að við lendum ekki í þeirri vá sem aðrar þjóðir eru að lenda í varðandi bruna skóga.

Hér er m.a. rætt um að skipulag landsvæðis gæti ráðið miklu um landnýtingu. Landið allt hefur verið skipulagsskylt frá árinu 1978 og frá 1997 hefur verið skylt að afmarka landbúnaðarland. Þrátt fyrir það hefur umfang landbúnaðarlands ekki enn verið skilgreint á Íslandi. Það sem vantar kannski upp á er að landbúnaðarlandi hefur ekki verið gerð nægileg skil í aðalskipulagsáætlunum. Þar er settur fram einn flokkur sem landbúnaðarland en ekki eftir mismunandi landbúnaðargreinum, nýtingu og möguleikum. Mismunandi landbúnaður nýtir ólíkt land og áhrifin geta verið mjög svo ólík og haft ólík áhrif á umhverfi og aðra þætti. Í jarðalögum frá 2004 segir að markmið þeirra sé að stuðla að því að nýtingu lands og réttinda sem því tengjast sé hagað í samræmi við landkosti og með hagsmuni samfélagsins og komandi kynslóða að leiðarljósi. Markmið laganna er m.a. að stuðla að fjölbreyttum og samkeppnishæfum landbúnaði. Sveitarfélög fara með skipulagsvaldið. Þeirra ábyrgð er því mikil og mikilvæg. Rétt flokkun lands og almenn skipulagsvinna þarf að styðja við byggð með hagsmuni samfélagsins og komandi kynslóða að leiðarljósi. Einhæf flokkun landbúnaðarlands gæti unnið gegn því markmiði sem segir til um jarðalögum. Í samþykktri stefnumótandi byggðaáætlun segir að markmið stjórnvalda með áætluninni sé að stuðla að jöfnum tækifærum til atvinnu og sjálfbærri þróun byggða um allt land.

Það er því mikilvægt að flokkun lands sé markvissari með stefnu stjórnvalda að leiðarljósi. Lagning ljósleiðara og bættar samgöngur auka möguleika á fjölbreyttri samsetningu atvinnustarfsemi í dreifbýlinu og skipulag lands ætti að taka tillit til þess.

Mig langar þá að minna á nýjung á vegum Skógræktarinnar. Þar á ég við svokallað skógarkolefnisverkefni.

Það er til svokölluð skógræktarbrú og þetta verkefni, Skógarkolefni, hefur sérvefsíðu. Það felst í að fyrirtæki, jafnvel erlend, stofnanir, einstaklingar, leggja fé í skógrækt til að binda kolefni vegna eigin starfsemi. Þetta er mælt og vottað og þarna er verið að binda kolefni til framtíðar. Það er mjög brýnt að landsskipulagsstefna taki tillit til þessa, að það verði til reitir sem heiti einfaldlega loftslagsskógar. Ég hvet til þess af miklu afli og tel að við þurfum að slá í klárinn að þessu leyti.

Það er mikilvægt fyrir komandi kynslóðir að nægt land sé til staðar til landbúnaðar og almennt til matvælaframleiðslu. Herra forseti. Við erum í grunninn matvælaframleiðsluþjóð, ekki aðeins fyrir okkur sjálf heldur erum við í miklum færum með að marka okkur stöðu á fleiri sviðum en bara í fiskveiðum. Við búum hér svo vel að eiga þau auðæfi sem nægt land er, en einnig hreina vatnið, hreina loftið, heita vatnið og síðast en ekki síst heilbrigði búfjárstofna okkar. Það má ætla að nokkuð fyrirséð sé að matvælaframleiðsla þurfi að aukast í heiminum. Þess vegna verðum við að fara varlega. Það er lífsnauðsynlegt fyrir möguleika okkar í framtíðinni að vernda búfjárstofna fyrir framandi sjúkdómum, vernda hreina vatnið fyrir spillingu vegna mengunar sem manninum fylgir. Verum ekki sóðar á því sviði, skjótum styrkari stoðum undir fæðuöryggi okkar sem þjóðar. Verndum mikilvægt land til framtíðarnýtingar á framleiðslu matvæla. Þess vegna fagna ég þessari umræðu. Búum svo um hnúta að landgæði verði aukin, t.d. með skógrækt sem styður við búsæld í sveitum landsins og eykur uppskeru og færir okkur, sem einhvers konar jókervinning, stóraukna bindingu kolefnis til að sporna við loftslagsbreytingum, afurðir, atvinnu og gjaldeyri.

en allt verður þetta að gerast í sátt við náttúru og landslag. Eins og ég gat um í fyrri ræðu minni þá er það á valdi sveitarfélaga að móta stefnu um nýtingu lands í dreifbýli við skipulagsgerð. Í gildandi landsskipulagsstefnu eru sett fram markmið um fjölbreytta og hagkvæma nýtingu landbúnaðarlands í sátt við umhverfið og lögð áhersla á að landi sem hentar vel til ræktunar verði helst ekki ráðstafað til annarra nota. En hvað er gott ræktarland, hvernig er það skilgreint og að hverju þarf að huga í tengslum við þróun byggðar og skipulags í dreifbýli? Þetta eru að mínu áliti mikilvægar spurningar. Staðan er nefnilega enn sú að ógreinilegt er hvernig landbúnaðarland eða ræktarland er og skuli vera flokkað eftir notkunarmöguleikum, t.d. hvar er besta túnræktarlandið, akuryrkjulandið. Þetta hefur komið fram í máli fleiri hér í dag. Virðulegi forseti. Vissulega er landið fagurt og frítt. Stór hluti þess hefur lengst af verið nýttur til landbúnaðar, raunar oft óháð raunverulegum landgæðum. Samkvæmt Hagstofu Íslands var nytjað landbúnaðarland, utan afrétta, 15–16% af landinu öllu árið 2010. Áætlað hefur verið að einungis um 6% Íslands séu gott ræktunarland en lítill hluti þess lands er nú þegar ræktaður, eða um 1,6% af landinu öllu. Fjölbreytni í landnotkun er engu síður að aukast og að sama skapi eftirspurn eftir landi til fjölbreyttra landnota. Má í því sambandi nefna áhrif af stóraukinni umferð ferðamanna. Því þarf að reikna með þessum þáttum við skipulags- og áætlanagerð í samvinnu við landeigendur. Leggja verður áherslu á

þ.e. hvernig við skipuleggjum landið til framtíðar og á sama tíma mikilvægi þess að skilja eitthvað eftir fyrir framtíðarkynslóðir og skipuleggja ekki allt út í hörgul og ákveða inn í langa framtíð hvernig nýting lands á að vera. Hér er rætt sérstaklega um landbúnaðarland og landbúnaðarland í dreifbýli. Ég þekki það, hafandi starfað lengi að skipulagsmálum í sveitarfélagi, þótt það sé nú hérna á höfuðborgarsvæðinu, að virði lands er auðvitað meira eftir því hvað er skipulagt á landinu. Almennt er virðið, og þá er ég að meina hið peningalega fjármagn sem fólk getur fengið fyrir það, tiltölulega lítið þegar um landbúnaðarland er að ræða. Gæði landsins geta verið mismunandi til að stunda mismunandi landbúnað. Það er líklega þetta sem við þurfum með einhverjum hætti að vinna með til að tryggja það til langrar framtíðar að hér sé nægilegt landrými til matvælaræktunar og -framleiðslu. Þá held ég að það þurfi að ræða sérstaklega við bændur og bændur eigi að vera okkur svolítið leiðarljós. Ég vil meina að þeir séu einna bestir vörslumenn landsins, hafa sýnt það í gegnum tíðina. Við höfum hingað til verið með sauðfjárbændur og svo eru komnir skógarbændur, við getum talað um kolefnisbændur í dag, ferðaþjónustubændur hér fyrir nokkrum misserum og vonandi verður það svo áfram. Ég vil beina því til hæstv. ráðherra að huga sérstaklega að því sem bændur hafa fram að færa í þessu. En ég ætla líka að nota tækifærið og benda á eitt mjög mikið misræmi í lagasetningu hjá okkur í lögum um gatnagerðargjald.

Við höfðum mestar áhyggjur af snjóflóðum og þeim hamförum en núna eru loftslagsbreytingarnar að gerast og þá eru að koma inn mjög viðsjárverð veðurafbrigði, gífurlegir þurrkar jafnvel á einum stað og síðan

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra svörin og öllum þeim þingmönnum sem lögðu sitt til umræðunnar. Í umræðunni hefur verið farið vítt og breitt yfir landnytjar,

í umræðunni hafi farið út fyrir spurningarnar sem ég lagði upp með hefur öll umræðan skipt mjög miklu máli fyrir þennan málaflokk, skipulag landnytja. Það var gott að heyra frá ráðherra að samstarfið sé að fara að skila leiðbeiningum um flokkun landbúnaðarlands í skipulagi og það jafnvel í árslok 2020. Það eru mjög góðar fréttir en ég velti samt fyrir mér hvort verkaskiptingin milli umhverfisráðuneytisins og atvinnuvegaráðuneytisins sé nægilega skýr. Liggur t.d. nægilega vel fyrir hvernig reglugerð

sýnt að við verðum að leggja áherslu á skipulag. Við vorum öll sem tókum þátt í þessu samtali sammála um að landið sé auðlind sem við verðum að nýta skynsamlega.

Hæstv. forseti. Ég vil þakka kærlega fyrir þessa góðu umræðu og taka undir með málshefjanda að skipulag er mjög mikilvægt

Mig langar líka að taka fram að með þessu erum við að leggja ákveðinn grunn að því að taka frá verðmætasta landið sem hentar best fyrir landbúnað. Ég vil líka minna á að við eigum leiðbeiningar fyrir skógrækt í skipulagi og eigum leiðbeiningar fyrir endurheimt votlendis sem skiptir líka miklu máli hérna. Þá vil ég minna á það að mikilvægur hluti af loftslagsaðgerðaáætlun þessarar ríkisstjórnar snýr að landnýtingarmálum, tvöföldun skógræktar, tvöföldun landgræðslu og tíföldun endurheimtar votlendis. Nú er unnið að því að setja landsáætlun um bæði skógrækt og landgræðslu sem mun skipta mjög miklu máli fyrir skipulag sveitarfélaga og tala akkúrat inn í þá umræðu sem við höfum átt hér í dag.

Ég vil líka koma því að hér að í ráðherratíð minni hefur verið unnið ötullega að friðlýsingu landsvæða sem skiptir miklu máli fyrir sjálfbæra þróun til næstu áratuga og er hluti af þessari umræðu og mun skila mikilli framlegð að mínu mati á næstu áratugum, ekki síst fyrir ferðaþjónustu. Að lokum vil ég vekja athygli á verkefnum sem umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur haft forystu um og snúa að landbúnaði hérlendis.